относно вноса, съхранението и оползотворяването на битови, опасни отпадъци и продукти от тях, както и справянето с проблема с незаконните сметища. Вносители – Мая Манолова и група народни представители 2021 г. 4. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българска народна банка. Представени и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по бюджет и финанси. финанси. 5. Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно проведените процедури, размера и начина на финансиране на проекта за

2021 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Вносител – Министерският съвет, точка втора за четвъртък, 2021 г. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Вносител – Министерският съвет, точка трета за четвъртък,

Госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на нашата парламентарна група правя предложение да отпадне за обсъждане точката за Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българска поради следната причина – избирането на ръководство на такъв орган предполага управляващо мнозинство, стабилно управление, спокойствие за избора. Докато не формираме правителство, не е редно. Има и други регулаторни органи, на които са им изтекли сроковете. Това ръководство на Банката може да си изпълнява функциите, докато ние не си свършим нашата работа. Благодаря Ви.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

Ние тук не можем да се разберем, за да изберем правителство, а започнахме да кадруваме в държавните органи. Така че, като изберем правителство, нека тогава да влезе тази точка в дневния ред. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отпадане на т. 4 – Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на БНБ.

На 21 август на пътя Русе – Бяла в участъка на изхода на Русе се сблъскаха лека кола и бус. Ранени бяха трима души и най-лошото е, че загина едно 5-годишно дете. Само няколко дни преди това тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла в района на ТИР Паркинг „Мидата“. Удариха се тежкотоварен камион с русенска регистрация и лек автомобил също с русенска регистрация – загинаха мъж и жена. Уважаеми колеги, трагичните събития напоследък не са изолирано явление. Статистиката от последните години е безпощадно ясна. Пътят Русе – Бяла е един от най-опасните в страната. Въпреки усилията на МВР по отношение на сигнализацията на пътя, организацията и контрола на пътното движение в този участък, жертвите по пътя Русе – Бяла не намаляват. С особено мрачна слава се е сдобило зле проектираното кръгово движение при град Бяла. Несекващият поток от тежкотоварни камиони, прекосяващи Дунав-мост в двете посоки, натоварва допълнително този път и прави придвижването по него още по-рисково. Отдавна е ясно, че единственият начин да се ограничи необичайно високата смъртност на този път, е да се построи магистралата Русе – Велико Търново. Нейното построяване ще има, разбира се, и положителен ефект

която засега се предвижда да бъде готова едва през 2027 г., след като години наред тя все отпадаше от инвестиционните приоритети на досегашните правителства. Бездействието пред ненормално високите равнища на смъртност по пътя Русе – Бяла става нетърпимо повече от всякога. Парламентарната група на „Демократична България“ призовава всички народни представители да сложат край на този скандал, като направят необходимото, за да ускорят строежа на магистралата Русе – Велико Търново.

Проект на решение за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя предложение и предлагам: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите

на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Тодор Стаматов Тодоров като член на Комисията по околната среда и водите. 2. Избира Славена Димитрова Точева за член на Комисията по околната среда и водите.“ Благодаря Ви. Виждам, че няма желаещи за изказвания. Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието. Моля, продължете със следващия Проект за решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите извън страната. Уточнявам, че „в чужбина“ трябва да се замени с „извън страната“. Благодаря, госпожо Председател. Приемам изцяло Вашата редакция и предлагам: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по политиките за българите извън страната

1. Освобождава Маноил Минчев Манев като член на Комисията по политиките за българите извън страната. 2. Избира Лъчезар Богомилов Иванов за член на Комисията по политиките за българите извън страната.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване.

Моля, представете следващия Проект за решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

1. Освобождава Славена Димитрова Точева като член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. 2. Избира Димитър Иванов Гечев за член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване.